розпочинаємо. Я прошу фракції провести запис на запитання до уряду. Прошу провести запис. Прошу передати слово Ігорю Луценко, колезі з "Батьківщини". Шановний Володимире Борисовичу, в квітні 2018 року - це вже скоро буде шість місяців, півроку, як громадськість величезними зусиллями добилися того, що Гостинний двір було нарешті повернуто в державну власність. Шість місяців скоро буде, як жодного далі руху після цього судового рішення, жодного! Гостинний двір зараз дратує киян своїм жахливим станом, там – даруйте! – влаштували туалети. Я хочу, щоб уряд врешті-решт звернув увагу на цю проблему. Наскільки я знаю, з вашого апарату, Володимире Дмитровичу… КМДА всі документи для того, щоб прийняти рішення по Гостинному двору, готові. Скажіть, будь ласка, ви включили в Державний бюджет України фінансування відбудови цієї будівлі? Якщо ні, то скажіть, будь ласка, ви готові прийняти рішення про інші… Дуже дякую за ваше запитання. Насправді, є рішення суду, яке повертає право власності державі. У нас також є звернення міста Києва про те, щоби передати цей об'єкт у комунальну власність міста Києва. Це питання є на розгляді, ми зараз працюємо з Київською міською адміністрацією, з міським головою для того, щоб з'ясувати, як як і на яких умовах держава може передати цей об'єкт у власність, комунальну власність громади. Дякую за ваше запитання. В тому стані, в якому він знаходиться, ну, як би іншого просто вислову, як жах, немає, але це не тому, що його ми забрали чи не передали, а тому що його довели "до ручки". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимир Борисович, 13 липня Верховна Рада проголосувала за виплату заробітних плат шахтарям. Досі шахтарські сім'ї не отримали сьогодні свої заработані гроші в шахті, отримуючи серйозні хвороби і даючи вугілля на-гора. Скажіть, будь ласка, хто був покараний за це, те, що сьогодні сім'ї голодують, з протягнутою рукою бігають по сусідах, займають гроші? До мене в приймальню стоять сотні шахтарів з проханням негайно вирішити це питання. Нарада профспілок незалежних прийняла рішення і вимогу до уряду негайно відсторонити від посади міністра Насалика, який немає взагалі освіти і жодного разу не був в шахті у шахтарів, якого гнали з шахти "Селидіввугілля". І також... С.В. ...і також покарати винних в тому, що сьогодні люди жебракують, не отримуючи заробітну плату. 175 стаття Кримінального кодексу, будь ласка, від 3 до 5 років. І звільнити негайно з посади Кисельова Валентина, який досі знущається на "Лисичанськвугіллі" з шахтарів. Будь ласка, зверніть на це увагу. Скільки можна про це говорити, Володимире Борисовичу? Дякую, пане Шахов за запитання. Довожу до вашого відома, що перший раз я в шахті був в 89-му році на Кузбасі, ви ще тоді, напевно, в дитячий садок ходили. І перша поїздка, яка моя була зв'язана у Львові, це якраз я спускався у всі Львівські шахти. Це по першому питанню. По другому. Заборгованість на сьогоднішній день складає 348,1 мільйона Я вам говорю довідку, я ж не збираюсь з вами сперечатися. Друге. Питання, яке є заборгованість 348,1 мільйони, – це заборгованість по різниці в собівартості. Закон, про який ви сказали, прийнятий, але на сьогоднішній день ми шукаємо разом з Мінфіном джерела наповнення цього закону. На сьогоднішній день ми склали загальну схему. І я думаю, що, починаючи з понеділка, ми почнемо загальні проплати по різниці в собівартості продукції.

Володимир Борисович, в історії прийняття бюджетів України було все: обрізання, вирізання, резекція, але виколупування ще не було. Ми побачили в статті 22 проекту бюджету, що з тіла університетів державних виколупуються 69 коледжів. Де ж логіка? Замість створення потужних освітніх холдингів, ми беремо це вирізаємо. Ми вже на Комітеті з питань науки і освіти в середу розглянули це питання, шість – нуль. Ми прийняли рішення: цього робити не можна. Це непрофесійно, це взагалі немає ніякого сенсу для розвитку освіти України. Більш того, на жаль, представників Мінфіну не було, хоча я їх особисто запрошував на це засідання комітету. Мені дуже не хочеться, щоб під ризик був поставлений бюджет України, але позиція комітету висловлена достатньо чітко, і цю позицію ми будемо відстоювати і на нашій фракції "Блоку Петра Порошенка". Будь ласка, давайте запобігнемо прийняттю непрофесійного рішення. Будь ласка, 30 секунд. СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Стаття 22 повинна бути змінена. Є інші інструменти, я про це казав заступнику міністра фінансів. Є інші інструменти: профілізація при формуванні державного замовлення, ведення системи індикативної собівартості освітніх послуг. Є інструменти, завдяки яким ви можете це компенсувати, але виколупувати з тіла університетів коледжі – це просто безсистемно і непрофесійно. Дякую. Ковтунець. чином до вирішення долі коледжів, але треба підійти фахово і подивитися: є коледжі, які, насправді, дають вищу освіту; є коледжі, які готують фахівців для всієї України, і їхнє фінансування треба зберегти з державного бюджету; і є коледжі, які мають місцеве регіональне значення, які які разом з системою професійно-технічної освіти можуть створювати потужні центри професійної невищої освіти. Але ми би хотіли, щоб в цьому залі не було допущено помилку, яка сталася нинішнього року, коли було вирішено фінансувати коледжі у складі університетів і академій за рахунок державного бюджету, але ми так й не отримали 2,9 2,9 мільярди на фінансування, і ця система нинішнього року залишилася в дуже складному стані. Тому, коли будемо обговорювати цю проблему при підготовці бюджету, давайте шукати розумні раціональні рішення. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Опанасенко. Уряду" в липні місяці я звертався до вас, звертався із запитом стосовно 458 постанови від 16-го року, яка була уряду, яка фактично створила правову колізію, фактично мінімізувала право прийомних родин по всиновленню. Зараз є багато вже випадків, коли фактично дітей забирають з прийомних родин держава не виконує, служби не керуються інтересами та пріоритетами щастя дитини. На чисельні запити я отримував постійні відписки від профільного міністерства. я прошу вас взяти під особистий контроль це питання, створити міжвідомчу групу. Тому що де-факто профільне міністерство не бачить проблему, але багато батьків, які в прийомних родинах, вони бачать проблему. Я хочу, щоб ви створили робочу групу, якщо це можливо, під вашим керуванням чи контролем з Міністерства юстиції, народних депутатів, які піклуються цим питанням, так само представників… дякую за ваше запитання. На ваше звернення було відповідне доручення, і тому воно було опрацьовано міністерством. Я не бачу нічого складного в тому, щоб доручити профільному віце-прем’єр-міністру опрацювати ще раз це питання, якщо потрібно, і в комісійному складі. Дякую.

Шановний Володимир Борисович, тут звучало дуже багато важливих запитань, але вважаю і фракція "Народного фронту" вважає, що першочерговими питаннями є питання забезпечення заходів з національної безпеки і оборони на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Дякую вам та всьому коаліційному уряду, що в проекті бюджету це передбачено, і в цьому році понад двісті мільярдів гривень виділяється на заходи національної безпеки і оборони. "Народний фронт" неодноразово звертався до вас з вимогою, щоб в бюджеті було передбачено збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям на рівні не менше 30-40 Скажіть, будь ласка, чи це буде передбачено? А по-друге, чи буде збалансований цей бюджет, адже неодноразово звертався до всіх голів фракцій, до всіх депутатів з тим, щоби прийняття бюджету не перетворилося на змагання в популізмі і в закидах з тим, що треба поліпшувати ситуацію в Україні. Скажіть, будь ласка, чи бюджет є збалансований і чи передбачене збільшення зарплатні, як вимагав "Народний фронт", нашим військовослужбовцям. Дякую. Дякую, шановний Максим Юрійович. Насправді ми працювали над тим, щоби збільшити безпеки і оборони бюджет. В проекті бюджету, який ми подали до українського парламенту, це 209,5 мільярдів, з спеціальним фондом на 30 мільярдів гривень більше, ніж минулого року, що одночасно передбачає підвищення заробітної плати в сфері безпеки і оброни для військового – 10 тисяч гривень, і вже далі по іншим службам, там, Нацгвардії, поліції – 9 тисяч гривень мінімальна заробітна плата. Такі кошти дозволяють зробити відповідний перерахунок заробітних плат. Одночасно хочу поінформувати, що видатки на безпеку і оборону відбуваються за рішенням Ради національної безпеки і оборони. Під головуванням Президента ми обговорювали це питання і фактично знайшли механізми реалізації цього надважливого завдання, оскільки питання фінансування української армії, українських військових, модернізація озброєння – це питання є дійсно одним із самих головних пріоритетів в нашій в нашій країні. Але одночасно ми пам'ятаємо і про бюджетну сферу, про наші соціальні зобов'язання і так далі. Тому таке рішення ухвалене Радою національної безпеки і оборони, воно лягло в основу самого проекту бюджету, який поданий до українського парламенту. Абсолютно вас підтримую в тому, що проект бюджету, чи бюджет на 19-й рік, має були збалансованим. І тоді ми будемо мати бюджет розбудови країни, а не введення в кризу. Дякую. "Опозиційний блок", Бойко Юрій Анатолійович. Пане Юрій. Долженков. Гусак, перепрошую, так, Гусак. В мене питання, що стосується заборгованості по заробітній платі перед шахтарями державних шахт. І питання до Прем’єр-міністра України, бо задавати це питання міністру енергетики та вугільної промисловості, мабуть, не варто, бо він не може або не хоче вирішити цю проблему. Володимир Борисович, хотів би вам сказати, що, мабуть, вперше з 2000 року в історії України на День шахтаря 26 серпня шахтарям не була виплачена заборгованість по зарплаті. сьогодні ми маємо знову проект бюджету. І в цьому проекті бюджету загальна сума, яка виділяється на вугільну промисловість, зменшується на мільярд гривень. І немає статті про підтримку собівартості вугільної промисловості. Хотів би вам сказати, що це відбувається щороку. Уряд вносить такий проект бюджету, а потім всередині року… Можна

приймається додатковий закон про збільшення державної підтримки і про статтю на собівартість. Все було б добре. Але страждають люди. Бо за цей час немає грошей на заробітну плату і люди не отримують заробітну плату. Володимир Борисович, ну навіщо так управляти? І ви вже неодноразово обіцяли особисто з цієї трибуни, що не буде заборгованості перед шахтарями державних шахт. Ну, коли зрештою цю проблему буде вирішено? Дякую за ваше запитання. От, ви говорите про погашення різниці по собівартості дуже, до речі, чітко. Це означає, що в приватному секторі, там, де наші шахти добувають вугілля, там собівартість нормальна. А в державних шахтах собівартість вища, ніж продажна ціна на ринку. І ви це знаєте. Тому і виникає ця різниця. І вона виникала завжди, на превеликий жаль. І через це дуже багато було втрачених можливостей щодо модернізації взагалі вугільної промисловості. В цьому році ми додатково виділили 1,4 мільярди, проголосованих в цьому залі для покриття такої різниці. Але наше завдання, яке я ставлю перед міністрами, – це перестати дотувати різницю, а закладати кошти в розвиток державної вугледобувної галузі. Це буде означати, що буде собівартість знижуватись і добування вугілля буде збільшуватись, бо це стратегічна мета. І на ці цілі в наступному році ми теж виділяємо 2,3 мільярда гривень. І я думаю, що саме головне завдання сьогодні міністерства, яке управляє цим процесом, вийти на збалансування, з одного боку, підтримки собівартості, різниці у собівартості, яка буде виникати у минулому році, і також інвестиції збільшення добування вітчизняного вугілля і зменшення його собівартості. А якщо ви подивитесь на ефективність роботи різних шахт, ви побачите, що там є багато питань, які потрібно організаційно врегульовувати. Дякую.

Невідомий реєстратор зробив рейдерський захват базового сільгосппідприємства "Єнікіой" Кілійського району даного села. Я дуже прошу вас, вас особисто, Володимире Борисовичу, міністра юстиції України, міністра МВС, до вас направлені всі скарги і прохання з тим, щоб ви розібрались і довели цю інформацію до мешканців. І коли буде засідання комісії у Мін'юсті, обов'язково, щоб запросили народного депутата від 142 избирательного округа, то бишь представників сільгосппідприємства. Цей регістратор, цей бандит з Дніпра… Дуже прошу розібратися і довести цю інформацію до жителів України. Дякую за ваше запитання. Буде моє відповідне доручення. Я думаю, що у бандитизму немає прописки, у Дніпрі живуть прекрасні, чудові люди. Але якщо ця людина як регістратор вчинила дії протизаконні, то, безумовно, МВС має порушити про нього кримінальну справу. Буде доручення відповідно до вашого виступу і ви будете теж долучені до цієї роботи. Дякую.

виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вчора порадувала українців черговою порадою: вона сказала, що пацієнтів треба перевозити вперед ногами. Раніше вона давала дуже корисні поради: перед перед сном за 40 хвилин музику слухати, щоб розслабитися; потім очі масирувати; потім на холодному чоловікам радила сидіти, а хворим на горло дітям їсти морозиво без проблем. Володимире Борисовичу, скажіть, вам самим несоромно, коли у вас такий міністр охорони здоров'я роздає такі поради? Мені видається, людям треба можливість лікуватися і отримувати достойну медичну допомогу. Я два дні тому був в Одесі в онкологічному диспансері. Так от головне, що люди питають: "Як нам полікуватися? Де взяти гроші на "хімію"?". А, крім того, лікарі сказали, що кілька днів тому Уляна Супрун була разом з вами Одесі і навіть не зустрілась з лікарями. Що це за міністр, яка не зустрічається з лікарями, не спілкується з пацієнтами?

Але послухайте мене уважно. Якщо ви вважаєте, що це тільки те, що робить виконуючий обов'язки міністра і команди міністерства, я вважаю, що тоді ви не зовсім об'єктивні. Чому ми не говоримо про те, що командою міністерства змінена система державних закупівель, в яких подолана корупція на сьогоднішній день? Чому ми не говоримо про те, що на первинній ланці проведені титанічні, на мій погляд, зміни, які в середньостроковій перспективі приведуть до абсолютно нової якості медицини на первинній ланці, а ті лікарні, які вже працюють в новій системі, вони вже мають абсолютно нове забезпечення? І лікарі, які раніше мали первинної ланки 6 тисяч гривень зарплати, сьогодні мають вже 12-16. І це правда. Це тільки початок. Запустили Національну службу здоров'я, яка слідкує, буде слідкувати і слідкує зараз за якістю медицини. Ми розбудовуємо Центр кардіосудинної хірургії, який рятує людям життя. Якщо ви запитаєте мене, чи допускаємо помилки, я думаю, що так, і це треба визнавати. Але, з іншого боку, я хочу підкреслити, що не все однозначно. А що стосується порад, то, я думаю, що безкоштовні поради кожен сприймає по-різному: комусь це подобається, а комусь - ні. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун. І маленькі гриби не збирав, коли я збирав в горах. Шановні колеги, я думаю, що Уляна Супрун, яка проводить боротьбу з корупцією в сфері медицини, робить найбільшу послугу для української медицини, для українського суспільства і для українських громадян. 27 років, на жаль, українська медицина була таким, знаєте, плацдармом для корупційних дій. Уляна Супрун бореться з корупцією. Уляна Супрун чесний міністр. Я думаю, її треба підтримувати. Дякую вам. І переходимо до запитань від народних депутатів. Прошу провести запис від народних депутатів. 15 хвилин від народних депутатів.

Шановний Володимир Борисович, я хочу поцікавитись у вас, бо на зустрічі з представниками фракції у Президента ви сказали, що не знали, і що всі підприємства, яким дається дозвіл на видобуток надр, ідуть через аукціон. Скажіть, будь ласка, що це таке, що на території Полтавщини якомусь якомусь підприємству незрозумілому, пов'язаному з російським олігархом, надано 12 родовищ без аукціону, надано незрозуміло як, як з барського плеча шубейка? І друге. В місті Полтави незаконно зміщений міський голова. Незаконно внесені зміни до реєстру. Що відбувається на Полтавщині? Поясніть моїм землякам Дякую. Дякую, пане Ігоре, за ваше запитання. Дійсно, ми тоді обговорювали питання, що відбувся розподіл родовищ. До речі, він був підписаний тим заступником "Геонадр", який затриманий був на хабарі, і слава Богу, і дякую правоохоронним органам за те, що вони його затримали, побільше б затримували. Але в тій робочій групі, чи комісії, коли розглядалось це питання, по-перше ви знаєте, що жодного рішення уряд з цього приводу не приймав.

Так от, що я хотів сказати. У нас був наш представник там на цьому засіданні і він висловив окрему думку, яка є юридично зафіксована, що ми не підтримуємо цього рішення, але комісія прийняла своє рішення. Значить, після того я дав доручення Секретаріату уряду юридично підготувати проект постанови про відміну тих рішень в межах повноважень уряду України. Я взагалі вважаю, що те, що відбувається сьогодні в "Надрах", при тому, що змінили закон, ми змінили багато різних постанов, які регулювали, і зробили більш прозорою цю систему. Але ми всередині липня прийняли про відкриття геоданих постанову уряду, якщо пам'ятаєте, і про обов'язкове проведення аукціонів, якщо пам'ятаєте. Так от, позавчора на засіданні уряду я дав доручення Міністерству екології, яке не подає мені на підпис це рішення 2 місяці. Я вважаю, що після того підписання цих рішень прозорості і конкурентності в "Геонадрах" стане набагато більше. І я не буду підтримувати ні російських, ні українських олігархів, які дерибанять українські надра, я вам це можу сказати однозначно. І я думаю, що багато з тут присутніх знають, скільки я не допустив рішень про дерибан українських надр, чим нажив собі ворогів, але така видно моя доля. Тому, я вважаю, не кількістю ворогів, а кількістю тих, кого ми не дали обкрасти ділкам.

за те, що ваш уряд робить в плані реконструкції та ремонту доріг, зокрема, на Полтавщині. Але є величезна проблема, яка заважає ефективно ремонтувати, наприклад, в цьому році. Мова йде про компанії-підрядники сумнівної репутації, які умисно зривають тендерні процедури. Таким чином затягується процес визначення переможців торгів, і маємо ситуацію, коли є кошти, але роботи не виконуються. Це стосується як комунальних, так і державних доріг. Можливо, в цій ситуації законодавство треба змінювати? Але як пояснити цю ситуацію людям, що є кошти, а не можемо робити ремонтні роботи? Тому прошу вас взяти це питання під особистий контроль, можливо, навіть окреме засідання уряду присвятити цій проблемі. Але це треба вирішити і щось треба в цьому році обов'язково робити. Дякую. Дякую. Ще одне запитання з Полтавщини. Пане Ігорю, я хотів сказати про мера Полтави. Ігор Мосійчук… Я хотів сказати по меру Полтави. Зрозуміло, що міська рада має повноваження сьогодні приймати рішення про відсторонення. Але, я вважаю, можливо, зробити навіть дуже коротку таку норму закону, яка би передбачала баланс в цьому питані. Якщо міська рада відправляє міського голову, це означає, що сама міська рада теж є розпущеною і всі йдуть на вибори. Тоді ніхто цим не буде зловживати, розумієте? І таке ж право, можливо, там укріпити самого міського голову. Щоб міський голова, якщо так то таким чином можливо зробити баланс і противаги, які будуть і стримувати, і, з іншого, боку врегульовувати питання. Це перше. І по тендерам. Проблема по тендерам не тільки по дорогам. Проблема по тендерам є по абсолютно багатьом сферам, коли з'являються фірми, так звані одноденні, в яких немає, крім табуретки і орендованого офісу в три квадратні метри, нічого. Вони подають свої заявки на систему ProZorro, тому що вона абсолютно відкрита. І там далі через Антимонопольний комітет, використовуючи прогалини законодавства, зловживають цими питаннями. Єдина можливість - це виправити на законодавчому рівні, ці прогалини. І, в принципі, ми підготували і працювали з Адміністрацією Президента. Президент вніс законопроект про зміни щодо державних закупівель, де це питання врегульовується. Якщо буде воля парламенту ухвалити цей закон, ситуація однозначно зміниться. Дякую.

у Буковелі у дорожній компанії ПБС, той бєзпрєдєл СБУ. Все ж таки в 14-му році, наскільки я пам'ятаю, з тим, з чим ми боролися, з узурпацією Януковича,

самим головним гарантом законності. Зараз уже добу йдуть оці всі бєзпрєдєльні дії, людей не випускають взагалі з офісів. Ну, я думаю, що таким чином… Прошу вас поставити під особистий контроль оце питання. І, з другої сторони, хочу поставити… ну, попросити вас поставити під особистий контроль розрахунки з усіма фірмами, які зробили роботу, з якими не проводиться розрахунок по цілій країні. Можливо, ви не в курсі цієї ситуації, але дуже прошу вас приділити цьому увагу. Дякую за ваше запитання. Я хочу однозначно сказати, що коли ми бачимо силові дії по відношенню до підприємств і підприємців, мене це дуже сильно засмучує, дуже сильно. І мені байдуже, це підприємство на сході, на заході України, чи в центрі – немає значення. Ми боремося сьогодні за реальні зміни у відношеннях з бізнесом, і тому будь-які підходи повинні бути абсолютно цивілізованими, тим більше, що ми з вами приймали законопроекти про більш публічну діяльність в цьому питанні, так звані "маски-шоу стоп 1" і "маски-шоу стоп 2", які, я надіюсь, будуть найближчим часом підписані Президентом. Я не знаю, по… фабули справи, чому вони туди прийшли, правоохоронці і так далі, але можу сказати єдине, що це не додає Україні її авторитету, якщо відбуваються силові дії. Якщо вони є справедливими, в мене немає жодних питань. Ну, можливо, були якісь підстави, чому вони так зайшли на цей курорт. Це перше. Друге. Служба безпеки України не координується, не підпорядкована Уряду України, України призначається українським парламентом. Я би радив вам звернутися до Генерального прокурора України, і я думаю, що Юрій Віталійович справедливо розбереться в цьому питанні і дасть абсолютно чітку відповідь, що відбулося, чому і як. Але в цілому я вважаю, що будь-яких силових дій по відношенню до бізнесу бути не може. До терористів, бандитів, злодіїв – будь ласка, а що стосується бізнесу, то ми маємо з ним працювати, по-перше, ввічливо, а якщо навіть є питання ухилення від сплати податків або щось інше, я думаю, що є тисяча і один спосіб без силових акцій отримати інформацію у сучасному світі і довести справу до логічного завершення. Що стосується ремонту доріг, ми фінансуємо по факту виконання все те, що було зроблено і те, що передбачалося планами на 2017-2018 рік. Те, що збільшені плани були без погодження з урядом на території… 30 секунд, будь ласка. ГРОЙСМАН В.Б. Те, що підрядниками були збільшені обсяги понад фінансування Державним бюджетом і плани, які були затверджені урядом, отут і виникла проблема, яку потрібно вирішувати, і ми над цим зараз думаємо, як вийти з цієї ситуації. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Тіміш Григорій Іванович. 10:51:33 ТІМІШ Г.І. Володимир Борисович, дякую вам. Дійсно, відчувається, що уряд ефективно працює щодо ремонту доріг по всій Україні. Це велика подяка вам від всіх українців і буковинців, в першу чергу. в мене запитання до пана Омеляна. Володимире Володимировичу, для нас є незрозумілим оцей ваш хід щодо зняття 68 мільйонів саме з будівництва дороги, міжнародної траси поблизу КПП "Порубне" в Чернівецькій області. У нас виникають питання: чому не покарали ви Службу автомобільних доріг, яка не ефективно використала ці кошти? І куди пішли ці кошти? Вони були перерозподілені чи вони назад повернулися в чернівецький бюджет? Дякую. Доброго дня, вельмишановний народний депутат! Дякую за ваше звернення. Так, в нас була окрема нарада з "Укравтодором" з цього проводу. Вас обов'язково письмово поінформують про результати розгляду в Чернівецькій області.

Гончаренко, фракція "Блоку Петра Порошенка". Шановний Володимир Борисович, перш за все, я хочу подякувати, що в проекті бюджету на наступний рік є 1,5 мільярди гривень на трасу Одеса-Рені, щоб нарешті завершити цей надзвичайно важливий проект. Але крім півдня Одеської області в нашій області є ще північ, яка також заслуговує на велику увагу. І є така траса Кучурган-Вінниця, яка проходить через Подільск, Балту, і вона абсолютно в зруйнованому стані знаходиться. я хотів би вас попросити дати доручення вивчити можливість хоча б якесь фінансування на наступний рік закласти, щоб почати там роботи – це перше питання. І друге - теж саме, що стосується школи в Балті, школи №3, яка згоріла внаслідок стихійного лиха. Знову ж таки, дякую вам за відповідні доручення, які ви далі. Там ситуація зрушила з місця, але потрібен ваш подальший контроль для того, щоби дійсно там роботи вже розпочалися і на наступний рік діти змогли повернутися до своєї школи. Дякую. Дякую вам за запитання. І дякую за оцінку нашої роботи по будівництву доріг. Ви знаєте, я теж бачу, що сьогодні все більше і більше людей говорить: а наша дорога не відремонтована. Коли всі були не відремонтовані, то, в принципі, всі розуміли, що, ну, нічого змінити неможливо. А коли ми почали стратегічно входити в те, щоби збільшувати обсяги будівництва, реконструкції доріг в Україні, тоді люди почали говорити: а чому цю дорогу роблять, а нашу не роблять? Безумовно, як в області є південь і північ, так і в Україні є і північ, і південь, і захід, і схід, і центр і так далі. Наша стратегія полягає в наступному: ми на наступних 5 років маємо з'єднати всі обласні центри між собою якісними дорогами. Другий пріоритет – це так звані "тешки", "Т", дороги "Т", які з'єднують райцентри Вони теж мають бути реконструйовані. Як працює система? В цьому році ми виділили на державний фонд дорожній плюс дорожні проекти 47,7 мільярда В цьому році це вже 56 мільярдів, ну в 19-му, як ми подали, це на 17,7, по-моєму, більше, ніж в поточному році. Це означає, що коштів стало більше.

Це кошти на місцеві дороги. І тому фактично нам потрібен тільки час, економічний ріст і фінансова стабільність в країні, і дороги будуть зреалізовані. Те, що по вашому питанню, я дам доручення, щоб ми опрацювали. Можливо, це вже і входить в стратегію на наступний рік, ми подивимося. Що стосується Балти, так, будемо підтримувати, рухатись далі. Дякую за вашу запитання. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання. Міщенко Сергій Григорович. Будь Володимире Борисовичу, до вас запитання. Минулого тижня на прийомах на моєму окрузі величезні черги. Основне питання – це зміни до отримання до постанови умов отримання субсидій. Люди зараз масово виписують своїх дітей, своїх онуків з реєстрації знімають їх, тому що їх діти й онуки (а це київський регіон) фактично працюють в інших містах, особливо в Києві, їм треба замість того, щоб бігати й збирати ці довідки про те, що вони фактично не проживають, да, їх роблять безхатченками, без реєстрації. Потім в РАГСах неможливо зараз на чергу записатися, тому що похилого віку люди розводяться. Зараз записатися в РАГС неможливо на розвод. Зменшили соціальну норму, яку ви в минулому році за моїм наполяганням підвищили до 75 квадратних метрів. Нащо було її знищувати до 48 метрів, якщо ви погодились на 75 метрів? Нащо було соціальну норму зменшувати з 5, яка і так маленька, до 4,5 кубометрів на 1 квадратний метр? Люди питають, як їм вижити, як перезимувати їм? Володимир Борисович, ви не знаєте, яка соціальна напруга зараз на місцях знаходиться із цих із змін? Дайте відповідь. 10:57:33 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваше запитання. Я думаю, що зараз хвилину візьме міністр соціальної політики, а я вкінці дам вам відповідь так, як людям буде прожити і опалювальний сезон. Добре? Будь ласка, Андрій Олексійович. РАГС і спробувати подати заяву на одруження чи якісь інші дії, жодної інформації про те, що там кілометрові черги і цього не можна зробити, ні в Міністерстві соціальної політики, ні в Міністерстві юстиції на сьогоднішній день немає. Тому я просив би вас не перебільшувати те, про що ви зараз кажете. Друга позиція стосовно змін до програми субсидій. Да, там є серйозні зміни, які були внесені 329 постановою, але вони зовсім не роблять обов'язковою необхідність виписання тих дітей, які знаходяться, прописані за адресою і які живуть і працюють в інших містах. Жодної зміни в цьому положенні щодо нам можливості надання субсидії цим громадянам не здійснено. Тому якщо хтось каже людям, що треба виписуватись, він вводить їх в оману. Ці питання регулювалися і регулюються робочими комісіями, які розглядають заяви громадян. Дякую вам. Будь ласка, Володимир Борисович Гройсман. 10:58:55 ГРОЙСМАН В.Б. Я дякую. Якщо дозволите, я продовжу і завершу. Як народний депутат я би просив вас зробити перелік таких осіб і подати нам його. Ми допоможемо їм оформити субсидії, якщо такі люди є. Дійсно було посилено справедливість призначення субсидій для українських громадян. Можливо, це викликало деякі побоювання, а можливо, ажіотаж. Так я хочу сказати наступне: всі, хто потребують субсидій в Україні, її отримають – крапка. І всі будуть повністю забезпечені цією соціальною можливістю. Це перше. По-друге, тільки по Київській області ми знайшли за перший місяць перевірки і дії електронного реєстру 20 тисяч задвоєних субсидіантів. І це означає, що в тих людей, хто потребує цих грошей, забирали, а віддавали тим, хто фальсифікував документи і подавав їх на отримання субсидій в Україні. Тому всі люди отримують підтримку, всі, хто її потребують. Всі люди будуть забезпечені субсидіями не в залежності ні від чого. І я вам це гарантую. І ще одне, що стосується прийняття людей, прийому людей, то, безумовно, тут може бути місцевий локальний фактор, в управліннях соціального захисту, в відділах соціального захисту сидять працівники тих чи інших районів, селищ, громад. І вони приймають людей. І там може бути і нерозуміння, і може бути, вибачте, відверте хамство. Але я повністю засуджую будь-які такі дії з боку чиновників. Я завжди наголошую управлінням соціального захисту – з світлою душею, по-доброму ставтесь до людей, щоби вони підтримку отримували так непомічено, щоб для них вона була повністю забезпечена, а не якимось іншим чином. І ще одна річ. При кожному такому органі працює комісія, яка може розглянути будь-який унікальний випадок і прийняти по ньому справедливе рішення і дати людині субсидію, навіть якщо у неї виключні якісь там життєві обставини. Тому все це передбачено. Дякую за ваше запитання. Чекаю від вас список людей, які були у вас на прийомі, на минулому прийомі з конкретними… Дякую вам. Отже, "година запитань до Уряду" завершена. Перед тим як перейти до представлення бюджету і запросити до слова Маркарову, я хочу повідомити, що дві фракції подали заяву на перерву і готові замінити її виступом. Радикальна партія і "Самопоміч". Будь ласка, 3 хвилини. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем’єр-міністр, бачить Бог, що я не хотів продовжувати з вами дискусію, але ваша іронія і зверхність, коли ми задавали питання, і ваші абсолютно недоречні поради для українців слухати поради Супрун вимусили нас вийти на цю трибуну. Так от, послухайте тепер мої поради. Перше. Коли йдеться про здоров'я українців, ви, будь ласка, свою пиху, зверхність і іронію залишайте в своєму кабінеті. Друга моя порада: зніміть рожеві окуляри. Якщо ви думаєте, що все занадто добре і ви все добре робите, ви дуже помиляєтесь. Україна займає перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. В ІІІ тисячолітті українські діти помирають, тому що їм вчасно не дали вакцину від кору. В ІІІ тисячолітті Україна б'є рекорди по епідемії туберкульозу, СНІДу, наркоманії, інших тяжких захворювань. У вас під Міністерством отам охорони здоров'я, якщо ви не бачите, майже місяць онкохворі, важкохворі люди живуть, тому що вони намагаються врятувати життя своїх людей… У бюджеті цього року 390 мільйонів гривень на лікування важкохворих були використані до травня місяця. У проекті бюджету, який ви подали на наступний рік, передбачена та сама сума. В Міністерстві охорони здоров'я є кошти на лікування онкохворих, важкохворих. Їх спеціально не використовують, тому що їм байдуже інтереси і життя українців. Ви приїжджаєте разом з міністром охорони здоров'я в Одесу, в митний термінал, відкриваєте там новий термінал – ваш міністр охорони здоров'я не знайшла можливості зустрітися з медичною громадськістю Одеси для того, щоб почути лікарів, почути пацієнтів, почути врешті проблеми, якими живуть люди! Як ви збираєтесь вирішувати проблеми українців, якщо ви їх не чуєте? Я зараз, після вашої відповіді, зв'язався з лікарем з Рівненської обласної лікарні. Лікар-ревматолог дитячий стверджує – завалені програми поставки ліків на онкологію, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, інші хвороби. А ви, одягнувши рожеві окуляри чи зажравшись, вибачте мене, не знаю, які причини того, що ви не бачите проблем людей! Тому, пане Гройсман, подивіться на мене. Моя вам порада: не грайте з вогнем і не будіть в мені звіра. Ми вимагаємо від вас відставки Уляни Супрун. Ми вимагаємо від вас з повагою ставитись до українців і до їхніх проблем. Ми вимагаємо від вас замість того, щоб тратити гроші не понятно куди, збільшити фінансування по програмі "Доступні ліки" на онкологію, на тяжкохворих людей, щоб вони не помирали через те, що вони не мають можливості купити ліки! Ми вимагаємо від вас відновити державний контроль за цінами на ліки, припинити оцю фармацевтичну мафію, яка наживається на здоров'ї українців. І не смійтеся там, де сміятися недоречно.

Якщо вам не подобається Уляна Супрун, то не треба на неї вішати все те, що відбулось у медицині за 27 років незалежності. Це перше. (Оплески) Я народився у звичайній родині і пихатість – це не моя риса. І я просив би це враховувати, коли ви звертаєтесь до мене. Я завжди розумів проблеми людей і завжди намагаюсь їх вирішувати, при чому в центральній політиці я знаходжусь тільки 2 роки, а не так, як інші по 10, 15, 20 років сидять тут і говорять одні і ті ж самі промови. Третя позиція. Я готовий відповідати за кожну свою дію. Ви говорите про кір, чи ви не знаєте про те, що діти, які не привиті були 5 років назад, сьогодні хворіють. Ви говорите про вакцини, чи ви не знаєте, що сьогодні вперше Україна забезпечена вакцинацією, вперше за 7 років, відповідно до всього календаря. Чи ви не знаєте, які глибочині сьогодні, Олегу Валерійовичу, проблеми у всіх лікарнях, і невже ви вважаєте, що я маг і можу їх вирішити, або та ж сама Уляна. Я вважаю, що одна з її чеснот, і я вам це говорив неодноразово, це здатність протистояти корупції і фармацевтичній мафії, і за це вона неодноразово бита. Я переконаний, я сказав "за помилки", коли я доповідав, я сказав, що можуть бути і помилки, і я це визнаю. Але в людській білі я співстраждаю з людьми, і тому я тут. І це райська посада, а це посада, яка дає можливість на випробування і зробити все для того, що ти можеш для того, щоб життя в країні змінювалось. І я прошу вас всіх бути разом. Чи не ми з вами запроваджували систему безкоштовних ліків? Чи не ми з вами почали зміну системи закупівель ліків? Чи не ми з вами добудували ОХМАТДИТ? З вами, тому що ви приймаєте остаточний бюджет країни. Чи не з вами ми розбудували 23 кардіоцентри по країні? Чи не з вами ми змінили систему... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. яка дозволяє сьогодні без 30-40 відсотків відкатів закуповувати ліки за кордоном і так далі? Це ми створили з вами. Але зробити ще треба набагато більше. І я думаю, що в кожного із нас, не треба думати, що ми будемо жити до глибокої старості. Спішіть робити гарні і добрі справи. І, я думаю, що Господь ні слова, ні що інше, а Господь має цінити кожного з нас в цьому житті. Дякую за вашу критику. Дякую